**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Sada prelazimo na točku 13, to je - Prijedlog Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, prvo čitanje, P.Z. broj 672 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona članak od 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Damir KOntrec, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici pred vama je Prijedlog Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora u prvom čitanju. Moram napomenuti da Vlada predlaže novi zakon obzirom da je dosadašnji zakon u tri navrata mijenjan. 2004. je mijenjan i naziv zakona tako da je Zakon o zakupu dobio dodatak i prodaji poslovnog prostora. U međuvremenu je Hrvatska obrtnička komora u suradnji sa Gradom Zagrebom pokrenula inicijativu za izmjenom važećeg Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora na način da se subjektima malog gospodarstva kao zakupnicima omogući kupnja poslovnog prostora u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to po istom postupku i istim uvjetima kao i za zakupnike u poslovnom prostoru u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovim zakonskim prijedlogom omogućuje se sadašnjim zakupnicima odnosno korisnicima poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske općina, gradova i županija i Grada Zagreba koji uredno izvršavaju svoje obveze uz uvjet petogodišnjeg korištenja toga prostora i uz propisane iznimke kupnja tih prostora uz uvjete i u postupku propisanim zakonom, uredbom Vlada Republike Hrvatske odnosno odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Moram napomenuti da vezano uz prodaju poslovnog prostora u vlasništvu navedenih javno-pravnih tijela da se ovim zakonskim prijedlogom javno-pravnim tijelima daje samo mogućnost prodaje poslovnog prostora u njihovom vlasništvu i to na temelju javno objavljenih popisa poslovnih prostora koji su predmet prodaje, a nije propisana i obvezna prodaje poslovnog prostora. Donošenje novog zakona ujedno je predviđeno i kao mjera 3 u sklopu programa mjera za pojednostavljenje poslovanje subjekata malog gospodarstva. Zahvaljujem.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 Hvala lijepo. Kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika prvo podržava

I smatramo da bi bilo dobro da predlagač uvaži i primjedbe Odbora za zakonodavstvo, da uvaži i primjedbe ostalih odbora koji su raspravljali o ovom prijedlogu zakona, a naše primjedbe, naime govoriti o potrebi jednog ovakvog zakona, o uređenju jedne ovakve materije mislim da nema potrebe. To je svima jasno i naglašavat tu potrebu, smatram da nema potrebe. Ali mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika smatramo da bi trebalo, idem redom, u članku 5. koji govori koje sve odredbe ugovor o zakupu poslovnog prostora, što treba sve u ugovoru biti, da bi obavezno trebalo dodati i pored ostalih i uvjete i način razvrgnuća ili otkaza ugovora te korištenje i plaćanje priključaka jer to su dva vrlo bitna i važna elementa u međusobnom ugovornom obvezu, a koja nisu propisana ovim člankom 5. Nadalje, u članku 11. u stavu 1. dodati zakupodavac dužan održavati, izvrše popravci koji padaju na teret zakonodavca, trebalo bi dodati a nisu se, govori o nedostacima, a nisu se mogli primijetiti običnim pregledom prilikom preuzimanja prostora. Mislimo da je to vrlo važno u smislu jednoznačnog određivanja i preciziranja obveza i prava. Članak 33. stav 4. mislim da je tu vrlo važno dodati i to na kraju. Ovdje govori na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet prodaje, koji će se javno objaviti. Mi predlažemo na temelju popisa svih poslovnih prostora koji će se javno objaviti kao izdvojeni dio prostora koji se prodaje. činjenica je da kad govorimo o poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske da mi jedno znači popis tih prostora nemamo, on ne postoji i da je to nešto što treba napraviti, Činjenica da s izuzetno velikim brojem poslovnog prostora raspolažu jedinice lokalne uprave, općine i gradovi, to je činjenica. Da je manipulacija s tim prostorima je evidentno. Prema tome, kao prvi korak kojega treba napraviti u smislu rješavanja ukupne ove priče je napraviti popis poslova, da imamo registar, popis prostora, da imamo registar imovine, da taj registar se objavi, da je to javni dokument i da se onda temeljem tog registra, temeljem tih objavljenih popisa krene u prodaju i da ono što se prodaje je izdvojeni dio prostora koji su objavljeni i koji su predmet prodaje. To je vezano na članak 4, članak 5., stav 4., stav 5. članka 33. Članak 35. koji govori o formiranju cijene, kupoprodajne cijene, stav kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika je da taj članak bi trebalo potpuno izmijeniti, a naime jer se ovim člankom, člankom 35. miješa i tržišna vrijednost i cijena. Pa kad govorimo o tržišnoj vrijednosti trebalo bi definirati na način da se prodaje po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti izrađenoj po ovlaštenom sudskom vještaku za procjenu nekretnina ili poduzeću ovlaštenom za procjene. Umanjena procijenjena vrijednost odobravat će se sukladno posebno donesenim uredbama kojima će se definirati i metodologija procjene, uvažavajući EU praksu, ali ne na osnovu neisplaćene amortizacije budući da je ista već sadržana u procjeni. I odabir procjenitelja izvršit će vlasnik na osnovu prethodno provedenog natječaja, a u kojem natječaju će se utvrditi i reference budućih procjenitelja. Naime, stavkom 3. ovoga članka tržišnu cijenu i vrijednost neamortiziranog ulaganja zakupnika odnosno korisnika utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke sa liste ovlaštenih sudskih vještaka, a po odabiru vlasnika poslovnog prostora. Naše je pitanje temeljem kojih kriterija je formirana lista ovlaštenih sudskih vještaka. Mi smatramo, mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika smatramo da bi do te liste vlasnik, bez obzira jel se radi o Vladi Republike Hrvatske a posebno, to naglašavam, posebno kad govorimo o općinama i gradovima da bi ta lista trebala proizaći iz vrlo jasno definiranih kriterija temeljem javnog natječaja. I onda smo bez brige, i onda nema tko kaj prigovarati. Članak 36. koji govori, stav 1. plaćanje cijene poslovnog prostora može se ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom prema izboru kupca što je sasvim sigurno u redu, nas interesira stav 3., kamatna stopa za vrijeme obročne otplate 4% godišnje. Zašto 4, zašto nije 2, zašto nije 6, otkud 4? Mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika smatramo da bi ova kamata trebala biti niža, s tim više što se radi dugoročno, što želimo biti stimulativni i s tim više što postoji a to je regulirano člankom 40. odredba kojom se kupac obvezuje da u narednih 10 godina od dana sklapanja ugovora neće prodavati tu nekretninu. I stav 4. to je čist ovak' komentar. Prodavatelj je dužan u ugovoru o kupoprodaji poslovnog prostora uz obročnu otplatu, vrijednost mjesečnog obroka vezati uz euro po srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan Da li je kuna naše sredstvo plaćanja ili mi to kuni ne vjerujemo, vežemo uz euro ili ne vjerujemo u mjere koje donosimo i koje provodimo. Nadam se da će predlagač uvažiti primjedbe koje smo iznijeli i u tom smislu klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će podržati ovaj prijedlog zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu.

uz napomenu da sve odredbe koje se tiču zakupa, načina zaključivanja ugovora, raspisivanja natječaja manje više je prihvatljiv i vjerujem da do drugog čitanja će se i određene sugestije i prijedlozi udruge i gradova također uvažiti. Ali ono što je za klub SDP-a vrlo značajan to je da što se tiče zahtjeva Obrtničke komore o prodaji poslovnih prostora potrebno je napomenuti da se slažemo da se prodaja do detalja regulira iz jednostavnog razloga jer to nije sloboda tržišta već to pogodnost onima koji jesu u prostoru. Ali ta volja i program moraju biti jedinice lokalne samouprave. Znači, njihova volja da li će određivati namjenu, da li će iznajmljivati, da li će prodavati, a ne da to bude obveza. Prema tome, u ovom zakonu tako i je definirano. Znači, ostaje volja jedinice lokalne samouprave, a ako tijela lokalne samouprave utvrde da će uslijediti prodaja tada je vrlo jasno propisano na koji način, kako. Velim uz određene dorade u drugom čitanju vjerujem da će zakon biti i kvalitetan. I na taj način u biti ako postoji obostrana volja i lokalne jedinice i obrtnika i korisnika prostora može doći do sklapanja ugovora, a shodno ovom Zakonu. Ali klub SDP-a još jedanput naznačuje važnost da to mora biti odluka jedinica lokalne samouprave, a ne zakona ili odluke Vlade. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. **Bebić,